продължаваме парламентарния контрол с въпросите към министъра на образованието и науката господин Красимир Вълчев. Добре дошъл, господин Вълчев! Първият въпрос към Вас е от народния представител Димитър Бойчев – не виждам народния представител Димитър Бойчев. Да преминем към въпроса от професор Станислав Станилов. Господин Станилов, Вие имате въпрос към министър Вълчев относно Националната агенция за оценяване и акредитация. Господин Министър, това е вторият по ред въпрос към Вас – докато дойде господин Бойчев.

От началото на своя мандат Вие провеждате система от мерки по реформата за повишаване качеството на висшето образование в Република България и повишаване на възможностите му да отговори успешно на предизвикателствата на модерното време. До този момент те срещат подкрепа от различни институции като Народно събрание, работодателски организации и браншови синдикати в сектор „висше образование“. На този фон прави впечатление, че липсва синхрон между Вашите усилия и дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация. Българската общественост трудно приема факта, че две трети от българските университети са получили оценка по-висока от 9 при десетобалната система за оценяване. Съмнение в обективността на тези оценки е изразявано дори и от представители на Съвета на ректорите на заседание на парламентарната Комисия по образованието и науката. на образованието и науката прави за научната дейност във висшите учебни заведения, показват, че отново две трети от тях отчитат нулева научна дейност.

Това впечатление се разпространява сред членовете на Акредитационния съвет и на постоянните комисии, които не се чувстват достатъчно уверени, за да прилагат твърдо и безкомпромисно изискванията на закона и на критериалната система за оценяване.

Тръгвам отзад напред и направо Ви отговарям: да, готов съм да използвам инструментите, като започна с разговор с Акредитационния съвет. Може би има причини, не разбирам причините за тяхната неувереност, но трябва да имат пълната професионална увереност. Не е необходимо аз да им давам увереност. Членовете на Акредитационния съвет и на постоянните комисии трябва да имат професионалната отговорност да следват точно тази политика. Ние разчитаме на акредитацията като на най-надеждната комплексна оценка от академични показатели. Когато говорим за качество на образованието, много често говорим в контекста и на това, че искаме да го подобрим, че искаме да диференцираме финансиране в зависимост от качеството. От една страна, имаме пазарна оценка кой се реализира, от друга страна, имаме академична оценка. Академичната оценка са показателите за учебна и научна дейност. В най-голяма степен всички тези показатели са обобщени в академичната оценка. За мен лично също е много притеснително това, което казахте, че средната оценка в програмните акредитации е 9 при десетобална система.

в предишно Народно събрание скалата да стане десетобална с надеждата, с желанието тогава да има по-голяма отлика в оценките, но такава отлика не само че не се наблюдава, наблюдава се инфлиране на оценките, обезценяване. Ако преди 12 години средната оценка е била 83 – 84% от максимума, преди шест години беше 88%, сега е 92 – 93% от максимума, което определено е притеснително, още повече на фона на това, което казахте, че показателите за научна дейност съставляват най-голямата част. Чисто математически не знам, след като са най-голяма тежест, как така не дават отлика, при положение че ние имаме много големи различия в показателите за научна дейност. Много ясно можем да откроим

от Министерството на образованието и науката. Такъв е замисълът, такъв е статутът на агенциите по акредитация във всички страни, затова те биват и оценявани като агенции в Международната асоциация по тяхната степен на независимост, но винаги трябва да подчертаваме, че не трябва да са независими толкова и само от Министерството, колкото от академичната общност. Там има по-големи проблеми, тъй като самата акредитация се извършва от представители на на академичната общност и това понякога води до конфликти на интереси, въпреки че официално имаме декларирана липса на такива. Това може да се изрази както с по-благосклонно, така и с по-критично отношение от страна на оценяващите. Този въпрос сме го адресирали и в Закона за висшето образование. Там сме заложили да има по-голяма степен на обективни критерии, да подчертаем кои са основните, кои са второстепенните критерии, но законът няма сам по себе си да реши този проблем. Не мине ли през Правилника, през критериите, по които се оценява, не станат ли числови, защото и в момента – не знам дали знаете, има няколко дела, затова че някои са получили оценки по 9, тоест Агенцията, от една страна, е обект на критики, че е била може

от Инспектората на Министерския съвет, колкото да се направи оценка на процедурите на Националната агенция за оценяване и акредитация, нещо от което има нужда и самата тя. Благодаря.

работим вече две години отлично – можеше да дойда и да водим един обективен разговор върху цялата ситуация, защото тя е свързана с новия Закон за висшето образование, върху който работи и Министерството, и Комисията. го обаче, за да излезе пред светлината на прожектора, да видят хората, които следят контрола, че ние се занимаваме с това нещо. Няма как да поправим нещата, ако не сложим критерия „наука“. Вие казахте, не помня дали 30%, но около 30% са, които изобщо нямат научна дейност, и тези хора не бива да бъдат акредитирани в никакъв случай. Тези ВУЗ-ове просто не бива да бъдат акредитирани.

Например установих с удивление, че отделните комисии не водят протоколи. Ние нямаме документация от обсъжданията кой как гласува, кой какво е казал, какви са изказванията. Записват се формално конфликтите, че тези гласували „за“, онези гласували – „против“, и прочие, и прочие. Това трябва да бъде прекратено! Имам усещането от близо 15 години, откакто съм народен представител, че просто тази комисия се е превърнала в място, където хората получават възнаграждение да се съгласяват с всичко, което им е казано. На това трябва да бъде сложен край! И понеже Вие сте най-енергичният според мен министър по отношение на реформите, макар че правите много компромиси, но това е въпрос, как да Ви кажа, на друга политика и на друго обсъждане, сега можем да променим нещата. Както с големи усилия и срещу големи критики ги променихме в Закона за академичния състав, за което непрекъснато представителите му и досега ме ругаят и ме наричат с грозни думи, но това няма никакво значение, както успяхме все пак да прокараме нещо за това плагиатство, което ще подобри много нещата, както много други неща успяхме да направим, трябва да направим и това нещо – да се справим с тази комисия по акредитация. Няма другояче как да стане и трябва да убедим колегите от залата да ни подкрепят в това отношение – държавата трябва да се върне на своето място. Иначе висшите учебни заведения в България ще растат като брой, а нивото, равнището на образование ще пада. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, уважаеми професор Станилов. Господин Министър, ще вземете ли отношение към коментара? Не. Вървите в една посока. Благодаря още веднъж на професора. Връщаме се към въпроса от народния представител Димитър Бойчев Бойчев относно прилагане на модела на обучение в Гимназията по компютърно програмиране и иновации в град Бургас. Заповядайте, господин Бойчев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, господин Министър! Преди да задам въпроса си, искам да отправя благодарност както от мое име, от името на моите колеги и от името на кмета на на община Бургас за подкрепата, която получаваме в развитието на образователната инфраструктура и по-специално днес гласувахме откриването на

е ново за Бургас. През есента на 2018 г. в Бургас отвори врати най-новото и модерно учебно заведение – Гимназията по компютърно програмиране и иновации. Тя е технологично ориентирано професионално училище, което ще обучава ИТ специалисти с висока добавена стойност. Училището подготвя специалисти в професионално направление „компютърни науки“, професия „програмист“, специалности „програмно осигуряване и приложен програмист“ с интензивно изучаване на английски език, като срокът на обучение е пет години с прием след завършен седми клас. Гимназията е иновативна за България не само като база и като прилагани методи и форми на обучение, но и като подход към самите ученици с оглед на на тяхната бъдеща професионална реализация. Тя си сътрудничи с едни от най-големите фирми в сферата на информационните технологии, както и поставя акцент върху реалната практика и контактите с бизнеса. В началото на тази година стартира и Проект за нова специализирана електронна платформа, която ще свързва училището с бизнеса. Като краен резултат всеки ученик ще може да открие на едно място актуална информация за професионални стажове, изисквания и обявления за свободни работни места в Бургас. Същевременно предприемачите ще виждат къде какви кадри се подготвят, възможности за контакт с потенциални свои бъдещи служители, както и всякаква полезна информация по темата за регионалния пазар на труда. В тази връзка отправям към Вас следния въпрос: осъществява ли Министерството на образованието модел на обучение, прилаган в Гимназията по компютърно програмиране и иновации в други градове и учебни заведения? Какви са възможностите за по-тясна ангажираност на бизнеса с образователната система в България с цел реализиране на практики по време на обучението на учениците и последващата им професионална реализация? Благодаря Ви предварително за отговора.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 Може би ще започна с поздравление към община Бургас. Неотдавна връчихме една награда на град Бургас като град на знанието, защото общината не само реализира иновативни общината не само реализира иновативни политики с поглед към бъдещето, но това са политики, които определят и посоката, към която трябва да

Реализираме Програмата „Обучение за ИТ кариера“ – Програма, по която осигуряваме възможност на ученици от други професионални направления и профили да се обучават за придобиване на професионална квалификация „приложен програмист“. Това е от IХ до ХI клас. Все неща, които са насочени към това да разширим базата от специалисти със задълбочени умения в областта на програмирането и кодирането. Имаме голяма увереност, въпреки че, когато говорим за бъдещето, винаги говорим с голяма условност. Ние не знаем точно как ще се промени светът, а пък днешните ученици ще бъдат на пазара на труда 2050 – 2060 г. Това, около което имаме увереност е, че

Това прави дигиталните умения още по-задължителни, но не дигитални умения единствено само на ползвателя, а дигитални умения на създатели, на хора, които ще могат да оперират с по-сложни машини. Често това си говорим, посещавайки три професионални гимназии по селско стопанство. Комбайнерите няма да бъдат толкова шофьори, колкото хора, които които ще програмират и ще насочват машините. Ако автономните автомобили навлязат след повече от 10 години, ни трябва повече време за тестове, то при комбайните няма толкова няма толкова сложни ситуации и вероятно ще навлязат много по-скоро и те вече навлизат. Това, малко или много, ще се случи във всички професии. Дали ще минем успешно през този период на мащабни трансформации зависи от това днес образователната система колко хора ще подготви със задълбочени В този смисъл инициативата на община Бургас е похвална. Тя трябва да се случи в много повече градове. С риск да издам предварително, тъй като на 21 май 2019 г. имаме среща във Варна, вероятно и във Варна ще вземем такова решение, дали ще бъде общинско или държавно училище, защото там вероятно ще се опитаме да го позиционираме, да го свържем с Техническия университет – Варна. Знаете, че има две училища: към Техническия университет София – Техническото училище по електронни системи, и Професионалната гимназия в Правец, чийто статут ще предложим да бъде уреден с изменение и допълнение в Закона за висшето образование, който сме подготвили и скоро ще предложим за обществено обсъждане, нещо, за което поехме ангажимент и обещахме миналата година. Също така ще дадем възможност на базата на споразумение между висши училища и училища този успешен модел да бъде използван и по отношение на други училища в други градове. Това, за което се сещам е, че проведохме разговор с математическите гимназии. Ние не можем да създадем подобни гимназии вероятно в кратък срок във всички градове, от една страна. От друга страна, имаме достатъчно училища. Математическите гимназии са тези, които ще добавят към профилите си задълбочено изучаване на информационни технологии, било като професионална квалификация, било като профил. И в двата случая е добре – и като професионална квалификация, и като профил, но по-желателно е като по-желателно е като професионална квалификация. Още с приема тази година ние имаме такива предложения в математическите гимназии, които имат и повече преподаватели, имат потенциала да обединят и бизнеса около себе си. Провели сме този разговор с тях. Математически гимназии имаме в почти

БОЙЧЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора. Виждам, че много сериозно развивате навлизането на тези специалности в образователната система система и вече и в I клас, което наистина е много важно, защото светът се развива и това е бъдещето. На мен ми прави впечатление нещо друго в тази гимназия, която е в Бургас, че реално може би това е добър пример и в посока дуалното обучение, което също е един от приоритетите. Защото реално и в преподаването, и във връзката, която се осъществи с бизнеса, реално бизнесът навлезе в целия процес и живот на гимназията, което е много добро и което ми прави добро впечатление. Може да се вземе като модел, защото бизнесът през различни платформи, с участие в различни форуми, които се организират, организират, навлезе реално и децата са много заинтересовани съответно и вниманието им много повече се насочва към специалността, която изучават, и практическата реализация впоследствие.

няма съмнение, че за да реализираме успешни модели, те трябва да се случат единствено и само в партньорство и взаимодействие с бизнеса. Ние имаме добро взаимодействие с представителните организации в сектора. В резултат на това партньорство изготвихме и Програмата „Обучение за ИТ кариера“, а това, което пропуснах да спомена, от тази година и Програмата „ИТ бизнесът преподава“. Много хора от ИТ бизнеса биха желали да влязат в училище, не може би на пълна норма, като пълноценни учители. Едно такова взаимодействие е задължително и тази програма ще финансира това – подготовка на учители, включително и на място в ИТ компаниите, влизане на хора от ИТ бизнеса в училище и посещения на ИТ фирми от страна на учениците, което е още един пример за добро партньорство, иначе всяко едно училище трябва да е в постоянно взаимодействие с бизнеса. Регламентирано беше участието на представители на бизнеса в Обществения съвет. В някои от секторите и подсекторите се изграждат клъстери. Бизнесът участва все по-активно всяка година в определянето на план-приема на местно и на на регионално ниво. Тази година заедно създадохме механизъм, създадохме и политика по отношение на преструктурирането на приема. Да, много говорим за ИТ сектора, от друга страна, хуманитарни или други специалности казват: „Да, но и ние сме важни.“ Всъщност, важно е ние да подготвим децата за един хармоничен

„ключови компетентности“. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към въпрос от народния представител Емил Тончев. Той се отнася до материалното обезпечаване на учебния процес в гимназия „Никола Стойчев“, град Разлог. Отнася се до сградния фонд на гимназията и доставката на училищен автобус. Имате възможност да развиете въпроса, господин Тончев. ЕМИЛ ТОНЧЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Разложката Професионална гимназия „Никола Стойчев“ е предпочитано и авторитетно държавно учебно заведение, което наскоро отбеляза своя 50-годишен юбилей. Училището подготвя търсени кадри на пазара на труда както за добре развитата туристическа индустрия в региона и страната, така и в сферата на информационните технологии. Към момента в гимназията се обучават 275 ученици в четири направления: производство на кулинарни изделия и напитки, кетъринг, дуална форма на обучение, организация на хотелиерството, икономическа информатика. В течение на годините сградният фонд на учебното заведение основен корпус, пансион и физкултурен салон, амортизира. Извършените ремонти със собствени средства са в ограничен обем. За успешната си професионална реализация, отговаряйки на нуждите на бизнеса, учениците провеждат своите производствени практики в редица четири- и петзвездни хотели на територията на общините Разлог и Банско. Липсата на собствен транспорт силно затруднява придвижването на учащите се. Господин Министър, в тази връзка е моят въпрос към Вас: повереното Ви Министерство предвижда ли средства за ремонтни дейности на сграден фонд с

аз имах възможност междувременно да посетя и Професионалната гимназия „Никола Стойчев“ в Разлог. Към Министерството на образованието има над 300 образователни институции.

подпомагаме голяма част от общините в усилията им да модернизират материално-техническата база. Това невинаги е възможно, тъй като средствата, както знаете, винаги са ограничени, а потребностите са множество. Само през този програмен период 140 професионални гимназии ще бъдат модернизирани по Оперативна програма „Региони в растеж“. Част от тях – в 40, вече са приключили дейностите. Ние съответно сме си поставили като политика тези, които не са включени в Програмата, защото говорим за над 350 професионални гимназии, въпреки че 140 ще бъдат модернизирани, това все пак са между 35 и 40% от общия брой професионални гимназии, да инвестираме приоритетно в останалите. Няма съмнение, че специалностите в гимназията са в съответствие с специалностите в гимназията са в съответствие с профила на местната икономика и едно такова модернизиране на материално-техническата база е подходящо. Използвам случая да кажа, че вече водим разговори и сме започнали работата

образование и наука. Период, в който вероятно ще бъдат увеличени средствата за образователна инфраструктура. Говорим за това, че в много по-голяма степен средствата трябва да бъдат насочени за

да, ние закупуваме периодично автобуси. Основната част от тях, почти всички, се насочват към средищните училища,

училищно образование. Преди беше само до 16 години. Миналата година направихме програма, Вие всъщност одобрихте, предложена промяна от Министерския съвет, това право да се разшири и не до най-близкото училище, но и до професионална гимназия, най-близката професионална гимназия, защото имаме за цел да стимулираме учениците и включването им в професионална гимназия. Много от професионалните гимназии имат регионално значение. Обхващат деца от населени места, до които е възможно да се пътува ежедневно. Съответно имат нужда от автобуси. Ние това го имаме предвид и ще ги подпомогнем, но, пак казвам, съобразно възможностите, тъй като в един период не на всички можем да помогнем. Ангажирали сме се и съм одобрил Доклад за предоставяне на автобус на Професионалната гимназия, който ще получат, след като бъде доставен. Точно от този

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Благодаря Ви, господин Министър, за отговора. Напълно съм удовлетворен от него. няма по-важна мисия от възпитанието и обучението на нашите деца. Искам да благодаря на Вас и на цялото правителство, че образованието е приоритетно направление и важна част от осъществяването на тази дейност са инвестициите в образователната инфраструктура. Подобрената и здравословна среда, в която се обучават нашите ученици и в която работят нашите учители, е неразделна част от доброто съвременно образование. Благодаря Ви още веднъж.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

На 27 март 2019 г. правителството одобри 17 национални програми за развитие на образованието през 2019 г., които ще осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. За изпълнение на програмите в държавния бюджет са осигурени 76 млн. лв. Една от тях е и Националната програма „Мотивирани учители“. Във връзка с това въпросът ми към Вас е: кога се очаква да стартира Националната програма, какви дейности и цели са заложени в нея? Благодаря Ви, господин Мацурев. Заповядайте, уважаеми господин Министър.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 Преди малко бях на връчване на наградите „Учител на годината“ и това, което казах там, вероятно ще повторя и тук – това, което днес се случва в класната стая, това е утрешното общество. Учителят в класната стая е основният актьор – онзи тих герой, който сме склонни понякога да забравяме. Ние имаме

хората, които ще се пенсионират, ще е 50% по-голям от младите хора, които ще навлизат на пазара на труда. Това изправя пред предизвикателство всички публични системи. Ние не можем да си позволим да останем без учители. Нещо повече, трябва да имаме учители по всички дисциплини, във всички училища и детски градини, дори и в най-малките и най-отдалечените. Още нещо. Трябва да направим така, че по-добрите ученици да се включват в педагогическото образование и педагогическата професия. Най-добрите образователни системи са тези, в които една голяма част от най-добрите ученици се включват в педагогическата професия, затова учителите са важни. Затова и взехме положителното бюджетно и политическо решение да увеличим възнагражденията. Това е инвестиция както в сегашното, така и в бъдещото поколение учители. Тази година за първи път учителските възнаграждения от много години надвишават средните за страната. За догодина и за пó догодина също са предвидени в средносрочната бюджетна прогноза, приета от Министерския съвет, допълнителни средства в размер на по 360 млн. лв. за изпълнението на този ангажимент. Вече имаме първи положителни сигнали за увеличаване склонността за включване в педагогическото образование, в педагогическата професия, но това не е достатъчно, особено по отношение на някои дисциплини, които сме заложили в Програмата „Мотивирани учители“. Има няколко причини да стартираме тази програма, говорейки конкретно за модула, с който ще финансираме допълнително обучение на хора, които са придобили висше образование, за придобиване на педагогическа правоспособност. Причината да да стартираме този модул е, че и в момента хора с висше образование биха се включили като учители в системата на образованието по физика и по математика. Това са най-често инженери или други, които са завършили образование с по-задълбочено изучаване на математика и на физика, а това са двете дисциплини, в които имаме най-голям проблем. От друга страна, младите хора, които учат във висшите училища, са единици, а стотици хиляди са тези, които ще се пенсионират по физика са стотици, по математика са хиляди тези, които ще се пенсионират. От друга страна, във факултетите по математика и по физика виждаме, че са склонни 25 – 30-годишни хора да придобият педагогическа квалификация. Ние точно това ще финансираме. По-ниска е склонността, когато си на 18 години – човек знае, че светът предлага множество възможности, но когато обаче е на 25, 30, 35 години е по-склонен да се включи. Ние точно тази склонност ще използваме, за да увеличим броя на учителите. Другият модул е за за създаването на съобразен корпус от най-добре подготвени, най-добре селектирани и най-добре обучени учители, които да работят в най-проблемните училища. всяко едно училище е трудно да се работи, всяко едно училище си има предизвикателствата, но в тези с концентрация на деца от уязвими групи е най-трудно да се работи, особено в така наречените обособени квартали, които често наричаме гета. Там учителите трябва да са най-силни, най-подготвени, най-подкрепени от всички останали институции, тъй като там имаме най-голям проблем и предизвикателството е най-голямо. Учителите срещу допълнително възнаграждение трябва да се съгласят да работят в тези училища. Третият модул е за придобиване на допълнителна квалификация от учители, които вече имат такава. Това е необходимо Това е необходимо за малките училища, особено където не може да се направи пълна норма и трябва да се съвместят дисциплини, това е необходимо по отношение на оказването на подкрепата. Примерно в училище в едно малко отдалечено населено място невинаги може да се назначи ресурсен учител на пълен щат. Ресурсната подкрепа се осъществява от регионалния център, но тя не може да се осъществи ефективно през петте дни. Докато, ако има учител, обучен и по специална педагогика, той ще може постоянно да работи с детето, което има нужда. Бюджетът на програмата е милион и седемстотин. В момента стартират модулите. Цялата информация е налична на сайта на Министерството на образованието и науката, но и чрез регионалните управления изпращаме допълнително информация, за да не се за да не се пропусне. При необходимост сме готови да увеличим и средствата по Програмата. Това ни позволява решението на Министерския съвет, ако има достатъчно

народния представител Мацурев, който ще вземе отношение. Заповядайте за реплика, господин Мацурев. АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, аз Ви благодаря за всичко това, което правите в сектор в сектор „Образование“ – на Вас и на правителството. Наистина това, което сте решили относно Програмата „Мотивирани учители“, ще допринесе за стимул

Няма да вземете отношение. министър Вълчев. Благодаря Ви, господин Министър, че съумяхте да се отзовете за участие в днешния парламентарен контрол, както и за отговорите, които дадохте. С това приключваме седмичната програма на Народното събрание за периода 8 – 10 май Следващото редовно заседание на парламента ще се състои на 15 май 2019 г. – от 9,00 ч. Закривам заседанието.